Hrvatskoga sabora. Pozdravljam dr. Ivu Sanadera, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i nazočne članove Vlade. Dozvolite mi da pozdravim i članove Izaslanstva Parlamentarne skupštine NATO saveza koje predvodi Asen Agov, koje predvodi Asen Agov, …/Pljesak./… potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a koji su u službenoj posjeti Republici Hrvatskoj i koji će nazočiti današnjoj sjednici. Prelazimo na prvu točku današnjeg dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. P.Z. br. 309 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Gospodin potpredsjednik hrvatske Vlade, doktor Ivo Sanader će uvodno obrazložiti i dopuniti. Ispravio sam se. hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Najprije želim i ja se pridružiti u ime Vlade Republike Hrvatske i u svoje osobno ime pozdraviti članove Parlamentarne skupštine NATO-a. Drago mi je da su danas ovdje kada Hrvatski sabor raspravlja o ratifikaciji ugovora, Sjevernoatlantskog ugovora. Izrazita mi je čast i zadovoljstvo što u ovom Visokom domu mogu predložiti usvajanje Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, odnosno potvrde ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO saveza. Nakon što su svi parlamenti zemalja članica ratificirali Protokol o pristupanju Hrvatske u NATO savez, Hrvatski sabor kao najviše predstavničko tijelo hrvatskog naroda i hrvatskih građana danas je u povijesnoj prigodi da usvoji odluku o ulasku naše zemlje u najvažniju, središnju sigurnosnu organizaciju slobodnog demokratskog svijeta. Takvom odlukom ovaj će Visoki dom potvrditi ono što znamo i čemu smo težili od ishodišnog trenutka naše samostalnosti, potvrdit će da Hrvatska pripada zajednici slobode, sigurnosti, mira, demokracije i razvitka, zajednici Europe i sjeverne Amerike. Takvom odlukom zastupnice i zastupnici potvrdit ćete da se Hrvatska vraća kući, da zauzima mjesto koje joj pripada po pravu naše povijesti, po pravu naše kulture, po pravu našeg odabira da živimo u sigurnosti i po pravu naše snage da se obranimo kad zatreba i po pravu naše spremnosti da u osiguranju mira i slobode pomažemo i drugima. Potvrdit će se hrvatska privrženost temeljnim načelima euroatlantske obitelji, a to su sloboda, mir, demokracija, vladavina prava, ljudska prava, manjinska prava, slobodno i društveno odgovorno tržišno gospodarstvo. To su vrijednosti za koje se danas Hrvatska zauzima. To su vrijednosti za koje su se hrvatski građani plebiscitarno opredijelili i prije 20 godina. Vrijednosti koje su utkane u same temelje suverene, nezavisne i samostalne Hrvatske države. Doista kad je prije dva desetljeća pao Berlinski zid i kad su demokratske težnje od Baltičkog do Jadranskog mora uklonile komunističke diktature i ideološke granice i razdjelnice na našem kontinentu. U Hrvatskoj se također otvorio prostor demokratskoj revoluciji i nacionalnom osamostaljenju kao sastavnici tada tek nastajuće nove Europe i tada započetog preoblikovanja saveza. Europsko ujedinjenje i novi preoblikovani NATO u novom globalnom okruženju svijeta koji se od konfrontacije okrenuo suradnji i dijalogu bili su za nas istodobno i cilj i okvir i poticaj i platforma za ostvarenje naših težnji. I od samog početka samostalnog puta naše domovine Hrvatske, a posebice u vrijeme kad smo se morali suočiti sa velikosrpskom agresijom i ekspanzionističkom politikom Miloševićeva režima u susjednoj Srbiji zacrtali smo strateški cilj uzdati se u sebe, ali istodobno osigurati da nam domovina nikad više ne ostane bez saveznika u obrani slobode i demokracije. Danas 20 godina kasnije ulaskom Republike Hrvatske u NATO možemo biti sigurni da nam više nitko neće ugroziti slobodu. Možemo biti sigurni da nema te opasnosti političke ili vojne koja bi se mogla ikada više obrušiti na Hrvatsku jer će to zauvijek zapriječiti solidarnost naših novih demokratskih saveznika najmoćnijih na svijetu. Danas ulaskom u NATO Hrvatska postaje sigurnija. Sigurna je budućnost mira, sigurna je budućnost demokracije i napretka za našu zemlju, za hrvatski narod i za sve hrvatske građane. Poštovane zastupnice i zastupnici, svjesni važnosti ovog trenutka, a prisjećajući se svega što smo prošli i ponosni na sve što smo postigli u posljednja dva desetljeća, danas možemo i moramo reći, Hrvatska je uspjela. Hrvatska ulazi u NATO, Hrvatska više nikada neće biti objekt tuđih prisizanja nikada više. Sada postajemo dio obitelji slobodnog svijeta koje čuva svoje članove. Sada postajemo punopravan i ravnopravan subjekt u zajednici najrazvijenijih demokracija svijeta. Ulaskom u NATO Hrvatska jača svoju samostalnost i državnost. Članstvom u Sjevernoatlantskom savezu Hrvatska dobiva i posve novo mjesto, ulogu i odgovornost, i to naglašavam, i odgovornost u međunarodnim odnosima. Hrvatska nikada nije bila u takvoj situaciji i zato odgovorno potvrđujem da nikada u našoj ukupnoj modernoj povijesti Hrvatska nije imala bolji, sigurniji i utjecajniji međunarodni položaj. Jedva da treba pred licem Hrvatske, pred našim ljudima i pred ovim Visokim domom govoriti koliko smo teško, uz koliko napora i preko koliko zapreka došli do tog položaja. Usuđujem se reći da u modernoj povijesti Europe, osobito od demokratske revolucije devedesetih, otkako je počelo oblikovanje novog europskog sigurnosnog krajolika, ni jedna zemlja nije prošla tako težak put osamostaljenja, nasrtaja zaposjednuta teritorija, oslobođenje naših krajeva i dolaska na naše granice, snažnog zamaha ka europskim integracijama i eto, sada i članstva u Sjevernoatlantskom savezu. Naši su ljudi ovih godina i desetljeća iznijeli na svojim plećima teret povijesnih težnji svojih predaka živjeti slobodno u miru i razvitku, ni s kim u zavadi, sigurni u sebe, nikome na štetu, svojim budućim naraštajima na korist. Zato za taj slijed sjajnih pobjeda vojnih i političkih, duhovnih i ljudskih, zato u ovom Visokom domu želim odati priznanje svima onima koji su pridonijeli ostvarenju ovog strateškog cilja hrvatske državne politike. Prije svega, želim izraziti najdublju zahvalnost svim hrvatskim braniteljima jer bez njih ne bi bilo neovisne Hrvatske, niti bi bilo našeg ulaska u NATO. Posebnu počast želim odati svima onima koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu, onima koji su stajali na braniku Domovine kad je bilo najteže i koji nisu poklekli kad je bilo najpotrebnije. Njihovim najmilijima, posebno djeci poginulih branitelja, ali i svim mlađim naraštajima želim danas jasno poručiti, nikad nećemo zaboraviti heroje Domovinskog rata i uvijek ćemo učiti što ovoj zemlji i ovom narodu znače i mogu donijeti zajedništvo i sloga. Želim ovdje odati priznanje i prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu jer je uz plebiscitarnu potporu hrvatskih građana zacrtao put kojim je zemlja ustrajno i strpljivo, odlučno i mudro išla gotovo puna dva desetljeća, da bi danas postala ravnopravnim članom Euroatlantske zajednice demokracija. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, više puta sam istaknuo da NATO nije samo vojna organizacija, već zajednica demokratskih vrijednosti, ali je to zajednica koja je spremna te vrijednosti braniti i vojno kad je to potrebno. Stoga želim danas spomenuti i sve pripadnike Oružanih snaga Hrvatske vojske i Hrvatske policije koji sudjeluju u NATO-ovim misijama, ali i u operacijama pod vodstvom Ujedinjenih naroda i Europske unije Iz Hrvatskom sabora, iz ovog najvišeg Doma hrvatske demokracije želim poslati jasnu poruku našim vojnicima u Kabulu, Masar-e Sharifu, Charcharanu, na Golanu i svim ostalim mjestima gdje se brani međunarodni mir, želim poslati poruku u ime svih nas, Hrvatska se vama ponosi. Kada govorimo danas o našim vojnicima, ali i redarstvenicima i diplomatima u mirovnim misijama po svijetu, onda se moramo prisjetiti gdje smo bili prije petnaestak godina. Strani vojnici dolazili su k nama. Hrvatska je bila korisnik, objekt međunarodne sigurnosti. Hrvatska je bila predmetom rasprave na Vijeću sigurnosti u NATO-u. Danas je Hrvatska izvoznik sigurnosti i sjedi za stolom gdje se donose odluke i u New Yorku i u Bruxellesu. To je naš uspjeh, to je naš zajednički uspjeh. Posebno želim istaknuti ulogu Predsjednika Republike Hrvatske u jačanju međunarodnog položaja Hrvatske. Želim spomenuti i parlamentarnu diplomaciju, kao i važnost svih odluka Hrvatskog sabora o upućivanju hrvatskih postrojbi u mirovne misije. Želim istaknuti i doprinos prijašnjih Vlada na našem putu do NATO-a, od onih prvih oblika suradnje s NATO-om tijekom devedesetih do 2000. kada je Hrvatska primljena u Partnerstvo za mir i 2002. godine kada je Hrvatska ušla u akcijski plan za članstvo. Posebno želim naglasiti važnost reformi poduzetih u obrambenom i sigurnosnom sektoru, ali i značajan doprinos hrvatske diplomacije kao i cjelokupne hrvatske državne uprave, našim pripremama za punopravno članstvo u NATO-u. Na kraju, ali ne manje bitno, želim se zahvaliti i samom NATO-u i zemljama članicama na iskazanoj potpori Hrvatskoj. Ovdje su s nama parlamentarci iz gotovo svih država članica i ja ih i ponovno i u ovoj prigodi želim također pozdraviti. Međutim, povrh svega toga, želim istaknuti potporu hrvatskog naroda i hrvatskih građana koji danas u velikom broju podržavaju ulazak Republike Hrvatske u NATO. To pokazuju sva istraživanja javnog mnijenja, ali to ponajprije pokazuju i rezultati svih dosadašnjih parlamentarnih izbora na kojima su građani opetovani potvrdili mandat ovome Visokom domu za potvrđivanje ulaska Hrvatske u NATO. Odgovornost je sada na ovom Visokom domu da prihvati ugovor iz 1949. godine koji je Europi donio 60 godina mira i napretka. Time će Hrvatski sabor donijeti odluku na temelju koje će i Hrvatska sudjelovati kao punopravna članica na summitu obilježavanja 60. obljetnice NATO saveza koji će se održati 3. i 4. travnja na samoj granici između Francuske i Njemačke. Simbolika Strasbourga i Kehla govori nam o tome kako je novi Sjevernoatlantski savez utemeljen na novim strategijskim odrednicama u okolnostima nestanka blokovske konfrontacije, danas također dio epohalnog procesa pretvaranja svijeta konfrontacije u svijet kooperacije, tj. suradnje. NATO je i dio napora da se taj svijet suradnje temelji na pravu, na dijalogu, na uvažavanju. NATO je i dio napora da se proširi spoznaja kako sigurnost ne jamči samo oružje, već i politika dijaloga, jačanja demokracije i jačanja ljudskih prava. NATO je i dio napora da države svoje odnose uređuju na načelima međusobnog poštovanja, uzajamnosti i uvažavanja bez prisizanja, bez pritisaka, bez uvjetovanja. U tom istom kontekstu valja podsjetiti kako je transatlantski okvir NATO-a također stvorio uvjete za sazrijevanje misli i ideala o europskim integracijama za ukidanje svih barijera zajedničkoj izgradnji europske budućnosti. Tako će i u našem slučaju ulazak u NATO imati puno više implikacija od onih isključivo vezanih za našu sigurnost jer ponavljam još jednom, NATO nije samo obrambena i sigurnosna asocijacija, već i politička organizacija zapadnih demokracija Europe i Sjeverne Amerike. To je organizacija koja povezuje najjače i najbogatije trgovinske partnere svjetskog gospodarstva i stoga članstvo u NATO-u otvara i hrvatskom gospodarstvu nove prilike i nova jamstva koja su posebno važna u ovim kriznim vremenima. NATO donosi sigurnost kako domaćim, tako i stranim ulagačima, NATO označava usidrenost Hrvatske i hrvatskog gospodarstva u transatlantskom tržištu koji je dalji pokretač svjetskog gospodarstva. Dame i gospodo, ulaskom u NATO Hrvatska ulazi u novi dionicu razvitka naše zemlje i našeg društva. Ulazimo u razdoblje u kojemu ćemo preuzeti veća prava i veću odgovornost na međunarodnoj sceni. Ulazimo u razdoblje u kojemu Hrvatska treba i može, u potpunoj suradnji sa svojim saveznicima u NATO-u preuzeti i veću odgovornost za mir, stabilnost i napredak u našoj susjednoj regiji, jer će NATO biti i dalje ključan čimbenik u oblikovanju sigurnosne arhitekture jugoistoka Europe. Stoga će Hrvatska kao novi član saveza dati svoj doprinos u obrani svojih interesa, ali i Euroatlantske perspektive mira i prosperiteta za sve države Jugoistočne Europe. Prijetnje i sigurnosne okolnosti s kojima se NATO danas suočava, nisu iste kao one za vrijeme hladnog rata, kao ni one prije 20 godina. Nove prijetnje, prije svega međunarodni terorizam, ali danas sve više i pitanje energetske sigurnosti, klimatskih promjena, pa i još prisutnih brojnih regionalnih sukoba i kriza, sve to traži još snažniju međunarodnu suradnju, posebice među demokracijama koje su spremne solidarno sudjelovati u promicanju globalnog mira i sigurnosti. Kao dinamična organizacija NATO se prilagođava novim izazovima koji zahtijevaju i novo strateško promišljanje. I u tom kontekstu nakon ulaska u punopravno članstvo Hrvatska će također biti spremna pridonijeti razvoju suvremenog saveza 21. stoljeća, saveza koji će se temeljiti na čvrstom transatlantskom partnerstvu i u suglašenoj transatlantskoj politici. Saveza koji će ostati otvoren za suradnju i konstruktivan dijalog s drugim najvažnijim čimbenicima i partnerima u međunarodnim odnosima, saveza koji će zadržati stratešku odlučnost da brani mir, da brani slobodu, da brani demokraciju. Zajednica vrijednosti koju okuplja i štiti savez, danas je pred novim izazovima. Svjedoci smo najteže gospodarske krize razvijenog svijeta. Moramo biti svjesni da kriza nosi svoje utjecaje i na mnoge aspekte sigurnosti svijeta, moramo biti svjesni da se globalni sigurnosni krajolik neprestano mijenja. I zbog toga moramo biti dio strateškog dijaloga koji u savezu, već danas, a napose uoči skorašnjeg summita traži zajedničku platformu, zajedničke poglede na budućnost svijeta, na prilagodbe koje su potrebne i na zajedničku političku volju da se ta budućnost osigura. Hrvatska želi i može biti sudionikom te rasprave, ona to mora biti i zbog razloga naše nacionalne sigurnosti, jer ona će to biti, jer ima za to i političku volju. Na taj način, a aktivno sudjelujući u promicanju stabilnosti u našem susjedstvu u Europi i svijetu, Hrvatska će zajedno sa ostalim zapadnim saveznicima, zaštiti slobodu, sigurnost i demokraciju i za sebe i za svoje građane. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, zbog svih tih navedenih razloga u ime Vlade Republike Hrvatske, predlažem Hrvatskom saboru da prihvati Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa predsjedniku Vlade. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite.

dame i gospodo. Pridružujem se pozdravima kolega iz NATO-ve Parlamentarne skupštine koji su danas ovdje s nama kako bi nam izrazili svoju potporu. Članstvo Republike Hrvatske u Sjevernoatlantskoj organizaciji njezin je vanjsko politički i sigurnosni cilj, prioritet i rekao bih bez ikakvog pretjerivanja, to je konstanta hrvatske državne politike od ranih '90.-ih godina. To dokazuju i mnoge činjenice. Još 1994. godine 29. 11. potpisali Sporazum o suradnji sa Vladom Sjedinjenih Američkih Država čiji je glavni cilj bio približavanje NATO savezu. Isto tako u brojnim poslanicama predsjednika Republike doktora Franje Tuđmana, taj cilj je bio itekako jasno iskazan kao glavni glavni prioritet hrvatske državne politike. 1999. godine na samitu u Washingtonu prigodom 50-te godišnjice NATO saveza Hrvatska je bila promatrač. Želim istaći sljedeće, ulazak u NATO vanjsko politički i sigurnosni prioritet je svih ovih 20-ak godina. Ono što je posebno važno istaknuti ovom prigodom da je na ostvarenju tog važno vanjsko političkog cilja, zadnjih 10-ak godina postignut impresivni rezultat i napredak. I zbog toga se danas nalazimo ovdje samo na korak do punopravnog članstva u NATO savezu. Svakako danas 25. ožujka 2009. godine treba se prisjetiti možda i 25. ožujka 1991. godine, kako je izgledala hrvatska sigurnosna politička stvarnost, tada prije 18 godina. Treba se prisjetiti prije svega svih onih koji su svojim životima omogućili da danas ovdje stojimo, tisuća poginulih, 50-ak tisuća ranjenih, jedna trećina Hrvatske bila je gotovo doslovno srušena. Srušeni mostovi, srušene komunikacije, srušene ceste, željeznice. Preživjeli smo iako su ozbiljni vojni stručnjaci i analitičari tada prognozirali, ne bez pretjerivanja, Hrvatska neće izdržati ni 14 dana. Prisjetimo se u to vrijeme savezi sekretar za narodnu obranu odlazi u Moskvu kako bi dobio potporu ruskih generala za vojni udar koji je pripremao. U to vrijeme Teritorijalna obrana Republike Hrvatske, ali ne samo Republike Hrvatske, bila je razoružana. Međunarodna zajednica bila je spremna na embargo kako bi se spriječio razoružani hrvatski narod da se brani i obrani. To je bila politička, sigurnosna scena Republike Hrvatske 1991. Samo zahvaljujući hrabroj, mudroj, državnoj i odlučnoj politici hrvatskog državnog vodstva tih godina uspjeli smo preživjeti ne samo '91. godinu, '92. nego smo uspjeli obraniti Republiku Hrvatsku 1995 godine potpisan je i mirovni Daytonski sporazum. Isto tako i danas 2000. godine, 2001., 2002., 2009. godine isključivo i jedino zahvaljujući hrabroj i mudroj i odlučnoj hrvatskoj državnoj politici Hrvatska se nalazi na korak do punopravnog članstva u NATO-u. I to su činjenice kojih se treba prisjetiti ovog trenutka 25. ožujka 2009. godine. Članstvo Republike Hrvatske u NATO-u čvrsto je jamstvo za hrvatsku sigurnost koja predstavlja temeljni preduvjet za nastavak nesmetanog napretka hrvatskog društva, razvoja hrvatskog gospodarskog sustava u skladu sa interesima građana i i temeljnim vrijednostima navedenim u Ustavu Republike Hrvatske. NATO će u Republici Hrvatsko dobiti pouzdanog saveznika, to je sigurno i kao što je rečeno u uvodnim izlaganjima, stotina hrvatskih vojnika, nalazi se u različitim misijama očuvanja mira u svijetu, misijama NATO-a UN-a i Republika Hrvatska će članstvom u NATO-u aktivno pridonositi, kako vlastitoj nacionalnoj sigurnosti, tako i sigurnosti NATO-a u cjelini. I ova činjenica i ova konstatacija da se gotovo hrvatskih vojnika nalazi u raznim mirovnim operacijama, to na najbolji način i potvrđuje. Republika Hrvatska je danas spremna za članstvo u NATO-u tomu svjedoči poziv za članstvo u NATO-u koji je uručen u Republici Hrvatskoj na NATO-vom sastanku na Vrhu u Bukureštu dana 3. travnja 2008. godine. Sve to Hrvatska je zaslužila nakon opsežnih reformi koje je provela u okviru tzv. akcijskog plana za punopravno članstvo u NATO-u. Opsežnoj reformi, ne samo u obrambenom sektoru, nego i svim drugim dijelovima koji određuju kvalitetu upravljanja jednom modernom suvremenom državom. Nakon što je Republika Hrvatska uspješno privela kraju pristupne razgovore sa NATO-om, države članice NATO-a u Bruxellesu su dana 9. srpnja 2008. popisale protokol Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Republike Hrvatske i time je otpočeo postupak ratifikacije ratifikacije protokola u nacionalnim parlamentima država članica. Taj postupak biti će dovršen polaganjem svih 26 isprava o ratifikaciji i prihvatu kod Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja predstavlja depozitara Sjevern-atlanskog ugovora što se očekuje da će biti završeno narednih dana. Potvrđivanje Sjevernoatlanskog ugovora u Hrvatskom saboru privodi se kraju postupak pravnog pridruživanja naše zemlje NATO-u. Polaganjem svoje isprave o pristupu Sjevernoatlanskom ugovoru, kod depozitara ugovora Republika Hrvatska će i formalno postati punopravna članica NATO saveza. Nekoliko riječi o osnovnim pitanjima koja se predlažu urediti ovim prijedlogom zakona. Ona se prije svega odnose na područje sigurnosne, obrambene i vanjske politike, pitanja kolektivne obrane saveznika i napora za očuvanje mira i sigurnosti, te pitanja kolektivnih, vojnih i obrambenih sposobnosti država stranaka Sjevernoatlanskog ugovora. Sjevernoatlanski ugovor obvezuje stranke, što je posebno važno naglasiti na miroljubivo rješavanje svih međunarodnih sporova, te na suzdržavanje od prijetnje ili uporabe bilo kojeg oblika sile koji je nespojiv sa ciljevima Ujedinjenih naroda. Također Sjevernoatlanski ugovor predviđa da države stranke mogu jednoglasnom odlukom pozivati svaku europsku državu koja je spremna promicati načela ugovora i pridonositi sigurnosti Sjevernoatlanskog područja, da pristupi Sjeveroatlanskom ugovoru čime se otvara mogućnost širenja NATO saveza i u budućnosti, tzv. politika otvorenih vrata je itekako važna za širenje zona sigurnosti ne samo na prostoru Europe nego i šire. Nekoliko riječi o potrebnim financijskim sredstvima za provedbu ovoga zakona. Ured za resurse NATO-a provizorno je odredio 1. svibnja 2009. godine kao vremenski okvir stupanja na snagu financijske obveze za Republiku Hrvatsku. Slijedom toga Republika Hrvatska će biti obvezna uplatiti svoj udio u proračunu NATO-a za 8 mjeseci ove godine. Osnovne vrste NATO-a iz kojih će proizići financijske obveze za Republiku Hrvatsku odnose se na civilni proračun, vojni proračun, izgradnju NATO-e infrastrukture kao i novog sjedišta NATO-a, uključujući preseljenje i najamnine za nove prostore u kojima će sjediti civilni i vojni predstavnici Republike Hrvatske. Radi se o procjenama koje iznose 3 milijuna eura. Uzimajući u obzir da je ostvarivanje punopravnog članstva Republike Hrvatske u NATO-u jedan od glavnih vanjskopolitičkih ciljeva radi ostvarenja toga cilja potrebno je da Republika Hrvatska po okončanju postupka potvrđivanja protokola u parlamentima svih država članica NATO-a i njegovom stupanju na snagu, te po primitku poziva glavnog tajnika NATO-a u ime država članica za pristupanje Republike Hrvatske NATO-u u najskorije vrijeme a to upravo radimo i danas provede postupak potvrđivanja Sjevernoatlanskog ugovora kako bi polaganjem svoje isprave o pristupu Sjevrnoatlanskom ugovoru Republika Hrvatska postala punopravna članica. Time bi se omogućilo i time će se sigurno omogućiti da već na predstojećem sastanku, na Vrhu u Strassbourgu 3. i 4. travnja 2009. godine Republika Hrvatska sudjeluje kao punopravna članica NATO-a. Iz svih tih razloga Klub HDZ-a dati će punu potporu prijedlogu ovoga Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDSS-a, gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Suglasni smo da je ovo danas važan događaj za Republiku Hrvatsku i da to ima na izvjestan način svečanu notu. Važno je biti u NATO-u za Republiku Hrvatsku važno je biti u NATO-u i s time smo suglasni i mi ćemo zbog toga glasati za ovu ratifikaciju. Važno je pri tome reći da NATO nije samo sigurnosni kišobran, nisu samo vojnici i oružje, nisu samo avioni i projektili iako se o tome kada se govorio o NATO-u najviše govori. To govorim zato što kad bi se govorilo samo o avionima i projektilima onda postoje primjeri, bit ću slobodan ovdje navesti i Afganistan, pa i Irak gdje cijela ta stvar nije baš najslavnije vođena i najslavnije završavala. Prema tome, kad govorimo o NATO-u ne treba govoriti samo o oružju, jer to i nije tako. Za nas je ovdje važno istaći još nekoliko sljedećih stvari. Prvo, Republika Hrvatska je društvo u tranziciji koje želi postati dio modernog svijeta. To je naše legitimno pravo i ja mislim da je naš uspjeh da smo došli do točke da jednu fazu na tom putu realiziramo danas. što znači to postati dio modernog svijeta. To znači razvijeno i pravedno društvo. Ukratko, to znači uređeno društvo. Ja ću reći da mi još uvijek nismo postali uređeno društvo po kriterijima modernog svijeta i da tu još ima puno posla. Moramo tu prije svega dostići razvijenost, moramo postići socijalnu pravdu, moramo osigurati vladavinu prava, moramo imati ravnopravnost manjina i osjećaj za sve ugrožene grupe. To je izuzetno krupan zalogaj u našem putu ili na našem putu da postanemo to što se kaže uređeno društvo, što god to značilo, a znamo otprilike što to znači. Naravno, mi to nismo ni mogli dosad postići, iako smo vjerojatno mogli imati puno bolje rezultate u mnogim segmentima. Naprosto hoću reći da težnja ka uređenom društvu je važan društveno politički zalogaj i to naravno i osjećamo i nosimo kao važan politički teret. Sljedeća stvar koja je tu važna, a u vezi je sa ovom našom temom i članstvom u NATO-u. Članstvo u NATO-u je prilika da Republika Hrvatska postane dio moderne i razvijene obitelji. To je važan naslov, to je dobar okvir i to je odlična ulaznica da u boljem okruženju, u boljoj atmosferi, s boljim suportom, s boljom kontrolom i s jasnijim kriterijima radimo na onom što nas vodi u pravednije i uređeno društvo. Za nas je to s jedne strane motiv, a s druge strane način da brže i bolje postanemo bolje društvo. Mi prije svega naše članstvo, dakle članstvo Republike Hrvatske u NATO-u razumijemo na taj način ili razumijemo više nego kroz snagu oružja, nezavisno od toga što u turbulentnom svijetu ni oružje nije nevažno. Dodat ču još nešto. Mi razumijemo, ja mislim da svi zajedno ovdje razumijemo da je za Republiku Hrvatsku to s jedne strane čast, ali i prilika i htio bih prosto naglasiti da s jedne strane to jeste motiv, jeste izazov, jeste čast, ali u jednakoj mjeri i prilika da polučimo bolji politički rezultat ili da polučimo bolje rezultate u nastavku u narednim vremenima. A s druge strane to je dakle zbog toga i obaveza i odgovornost da vođeni tim kriterijima i kroz NATO savez i sutra kroz Europsku uniju radimo efikasnije na političkim zadacima da Hrvatsku pretvorimo, ponavljam, u bolje i uređenije društvo. To znači prije svega da budemo odgovorni prema našim građanima, prema pravilima po kojima funkcionira napredna i razvijena zapadna demokracija i zapadna društva. Sljedeča stvar koju ovdje imam potrebu istaći upravo polazeći od ovog što sam rekao. Najčvršća sigurnost, bez obzira na snagu oružja i razvoj je povjerenje, je poštivanje zakona, je socijalna pravda i mi to kao društvo moramo postići. Ulaskom u NATO dobra je šansa i velika obaveza u jednakoj mjeri, za nas je to kažem dobra šansa i obaveza u velikoj mjeri. Već sam rekao, zbog toga što ćemo se morati ponašati ili moramo djelovati u zadanom okviru prema utvrđenim kriterijima koji su dosad dobri ili najbolji i prema propozicijama po kojima moramo igrati, kako bi se to reklo, po svjetskim pravilima. To jeste teže, ali to je puno korisnije. Reći ću na kraju još jednu stvar koju također smatram važnim. Republika Hrvatska nakon svog ulaska u NATO baš zbog ovih pravila o kojima sam ovdje govorio može biti uporišna točka za širenje tih pravila i pozitivne atmosfere i u svom okruženju, u regionalnom okruženju. To mi se čini da za Hrvatsku jeste izazov, na izvjestan način jeste šansa, na izvjestan način ali na izvjestan način i obaveza da se takva atmosfera širi i u našem okruženju ovdje. Imao sam potrebu sve ovo reći naprosto zato što kad govorimo o NATO-u, ponavljam još jednom, ne govorimo i ne mislimo samo o snazi oružja. I upravo zbog svega toga i zbog šanse koju ova tema i naš ulazak u NATO daje, mislim da je sasvim prirodno da svi zajedno glasamo za prijedlog ovog zakona. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Jedan ozbiljan i važan događaj u hrvatskoj novijoj povijesti izgovara premijera. Čovjek bi zaključio jedan od najvažnijih ne smijemo pretvoriti u proceduralnu lakrdiju. Ja ovdje neću držati povijesne govore i ne želim stvarati negativnu energiju u važnom trenutku, ali je neshvatljivo da premijer nije našao vremena da ovdje zajedno s nama nazoči ovoj kratkoj i vjerujemo na kraju vrlo uspješnoj proceduri u kojoj će klub SDP-a slijedom onoga što smo radili, zagovarali i za što smo se borili i što smo provodili kada smo to mogli glasovati za. Tu dileme nema. Smatram da nije korektno što je u političkom govoru koji nam je premijer pročitao naveo sve one koje treba navesti, prije svega hrvatske branitelje, Hrvatsku vojsku kao instituciju, kao organizaciju koja je nastajala bolno, polako, sporo, teško, kroz mehanizam međunarodnih sankcija i na kraju izrasla u jednu ozbiljnu organizaciju. U redu je što je spomenuo i predsjednika Tuđmana, jer on je bio predsjednik Hrvatske države cijelo jedno desetljeće izabran demokratskom voljom hrvatskog naroda na nekoliko izbora. Međutim, ja bih tu samo skromno dodao da su se neke stvari događale i u prvim godinama ovog desetljeća. Da je Hrvatska 2000. godine konačno primljena u Partnerstvo za mir, da je u tom Atlantskom vijeću konačno po prvi puta govorio jedan hrvatski državnik. Da je 2002. godine Hrvatska primljena u akcijski plan za članstvo “The Membership Ation Plane“ kao zadnji korak do članstva u NATO-u. Na žalost taj korak je trajao više od 6 godina, skoro 7 godina i da je konačno 2003. godine, u ožujku 2003. godine Hrvatska vojska, ta institucija na koju ovdje također stavljam naglasak Hrvatska vojska i njezini pripadnici voljom ovog Sabora, odlukom i prijedlogom hrvatske Vlade otišla sudjelovati u mirovnu misiju u Afganistan. To se sve događalo u te tri godine. To su važni, presudni, nezaobilazni koraci na putu hrvatskih integracija kada državnik o tome govori pred visokim predstavničkim tijelom to ne smije zaobilaziti. Dakle, što se tiče volje, opredjeljenja, cilja kada je SDP u pitanju tu dileme nema. Mi ćemo glasovati za. Međutim, kada se radi o proceduri, onda od ovako važnih odluka, a iz riječi predsjednika HDZ-a zaključujem da se radi o jednoj od najvažnijih vanjsko-političkih odluka i članstava u hrvatskoj povijesti, najvažnijoj nakon ulaska Hrvatske u Ujedinjene narode, odnosno nacije. I kao nekakva vrsta uvoda u ono najveće, najvažnije i najobuhvatnije što nas očekuje nadamo se skorije, a ne kasnije, a to je članstvo u Europskoj uniji. Dakle, Hrvatska ulazi u NATO i Vlada predlaže da se ta odluka donese najobičnijom parlamentarnom većinom članak 139. stavak prvi hrvatskog Ustava, obična većina. Prevedeno u brojke to je svima jasnije 39 zastupnika. Hoćemo li od hrvatskog Ustava raditi lakrdiju ili ćemo ozbiljne odluke donositi na ozbiljan način kakav priliči da se primijeni. Podsjećam da smo u ljeto prošle godine donijeli odluku o ratifikaciji, odnosno potvrđivanju Sporazuma o pravnom statusu američkih vojnih snaga i da je također bio jedan prijepor oko toga treba li taj ugovor kojim se nesumnjivo prenose određene ustavne ovlasti na drugu državu, na SAD ratificirati u ovom Saboru običnom većinom ili dvotrećinskom većinom i tada je Odbor za Ustav na prijedlog SDP-a zauzeo stajalište da je takav stav prihvatljiv i da se ova ustavna odredba o dvotrećinskoj većini može primijeniti i na davanje ovlasti drugoj državi u ovom slučaju SAD-u. Sad imamo jednu fenomenalnu situaciju u kojoj samo članstvo u jednom savezu donosimo običnom većinom, a pravne i političke posljedice tog članstva dvotrećinskom većinom. Pa da vas zapitam kada već danas potvrđujemo odluku o ulasku Hrvatske u NATO i kada Vlada tvrdi da je to jedan najobičniji ugovor iz kojeg ne proizlaze nikakve bitne pravne i političke posljedice, te ga ne treba ratificirati dvotrećinskom većinom koliko vas je drage kolegice i kolege pročitalo Washingtonski sporazum. Kao što je rekao premijer to je sporazum iz '49. godine, a nama se na usvajanje daje verzija iz '51. godine, dakle izmijenjena i dopunjena povodom pristupa Grčke i Turske. Ako mi netko u tom Washingtonskom sporazumu iz '49. odnosno '51. godine nađe riječ NATO ili savez ja mu plaćam ručak. U ovom sporazumu se riječ NATO ne spominje. Ovo je politički sporazum koji je pravno politički okvir star 60 godina za nastanak jedne organizacije koja je rasla desetljećima, a koje u tom sporazumu nema. Spominje se Vijeće kao vrhovno političko tijelo i eventualno obrambeni odbor. Sve drugo je, a vi koji ste se bavili time to dobro znate raslo desetljećima i desetljećima i u tom smislu NATO predstavlja jedinstven slučaj i presedan u međunarodnom pravu i u međunarodnim organizacijama. I tvrditi da je članstvo u NATO-u potez kojim Hrvatska nakon svega što je premijer rekao ne prenosi svoju sudbinu, sudbinu ne samo ustavne ovlasti, sudbinu na jedan zajednički savez koji je puno više od vojnog saveza to je naprosto netočno. To je političko slijepilo ili je to možda ignorancija i strah od toga da klub SDP-a neće glasati u korist takve odluke. Uzalud je taj strah. Molim vas da nas ne mjerite svojom mjerom. Isti slučaj je bio kod referenduma o NATO-u za koji smo zagovarali ne zato da bi bilo negativno, ne zato da bi građani odbacili tu odluku, nego zato da bismo u partneru sa građanima donijeli odluku koja vezuje vjerojatno generacije hrvatskih ljudi, građana, ako hoćete i vojnika. Znači, mi dvotrećinskom većinom u ovom Saboru donosimo odluku o odlasku 5 hrvatskih vojnika u Sierra Leone, ali povijesnu, sudbinsku odluku za Hrvatsku donosimo običnom većinom. I koliko god se to nekom možda činilo kao proceduralno pitanje to je duboko političko pitanje. I zato vas još jednom pozivam pri čemu ne uvjetujem glas SDP-a da o tome razmislite hoćemo li od ovog Sabora učiniti ono što on treba biti ili ćemo od njega napraviti jedno sporedno nevažno glasačko tijelo. Da, ulaskom u NATO Hrvatska mijenja kurs svoje povijesti. Ulaskom u NATO Hrvatska preuzima velike vanjsko-političke odluke. Da, ulaskom u NATO prema Washingtonskom sporazumu Hrvatska isto tako zadržava teoretski pravo da o svom angažmanu, o svom ulasku u rat odluku donese posljednja. To je točno. Međutim, ako je naša poruka u ovom trenutku da ćemo svaki puta licitirati sa tim, sa takvom odlukom, dođe li do takve situacije onda je to neiskrena poruka našim saveznicima već u startu. Dakle, budimo svjesni kakvu odluku donosimo. Donosimo važnu odluku, odluku koja će možda za 5, 10, 20 godina, a daj Bože neće, značiti odlazak Hrvatske vojske u rat, u obranu nekoga tko živi izvan hrvatske granice i zato takvu odluku ne možemo donijeti olako, ne možemo ju donijeti na način koji pokazuje blagi prijezir prema institucijama i jednu neozbiljnost. Volio bih da su članovi Vlade barem pola sata ovdje ostali s nama, ali oni očito imaju važnijeg posla. Mi moramo pokazati da znamo koja je važnost ove institucije, a Hrvatska jednako njezine institucije. One se grade i to je proces koji traje dugo. Na kraju, ovo je velik savez, jedini savez u povijesti kada se nije obistinilo da savezi umiru onda kada pobjede. Ovo je jedini savez koji se nikada nije borio za ono radi čega je osnovan, ali koji je debelo nadživio svoju izvornu svrhu i dobro je da Hrvatska, važno je da Hrvatska ulazi u njega prije ili kasnije, nikada nije kasno za to. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici, gospodo europarlamentarci. Evo, pa u trenucima kada nam malo toga ide kako bi željeli, ovaj Sporazum o pristupu NATO-u na neki način možemo reći da je melem na ranu. Ne uspijevamo riješiti odnose do Slovenije. Slažem se, više zbog krivnje Slovenije ili apsolutno zbog krivnje Slovenije, nego Hrvatske, ne uspijevamo otopliti odnose do Srbije ili Bosne i Hercegovine, ne uspijevamo na svoju stranu pridobiti naše tutore Njemačku ili Italiju kada je riječ u odnosu do Slovenije. Jednom riječju, kada se financije u ovoj zemlji raspadaju jer ne bi uzaludno premijer koristio riječ bankrot, kada nam Europa okreće leđa, ovaj sporazum je nešto malo svijetla, hajde na kraju tunela. Ja imam dojam da smo svi mi u ovoj sabornici doista za Slažem se sa onima koji su ranije govorili da za NATO ne treba referendum, apsolutno podržavam u ovome dijelu dvotrećinske većine istup gospodina Milanovića. I doista, pet vojnika u Sierra Leone šaljemo sa dvotrećinskom većinom, Sporazum o NATO-u usvajamo običnom većinom. S druge strane, izgubimo li priliku oko NATO-a, Hrvatska bi bila u još jednoj nezahvalnijoj poziciji. Da budem iskren, između NATO-a i recimo jedne dobre turističke sezone, ja bih uvijek izabrao ono što život znači, jednu dobru sezonu. Između gubitaka radnih mjesta, a u veljači je dnevno u Hrvatskoj ostajalo bez posla 512 radnika, to je jedan Cimos dnevno, uvijek bih prije odabrao gospodarsku stabilnost Hrvatske, nego NATO-a. Umjesto izdvajanja za NATO i saniranja posrnulog hrvatskog gospodarstva, jasno je da bih uvijek izabrao pomoć hrvatskom gospodarstvu, ali se slažem da je NATO prilika koju Hrvatska u ovom trenutku ni na koji način ne smije odbiti. Istina je to što je jučer premijer govorio da je Hrvatska, recimo '91. imala svoju državu, da je bila članica NATO-a, ne bi bilo rata koji ne nota bene razorio gospodarsku osnovu ove zemlje kao što razara i ova kriza, ali za Hrvatsku gospodarski krah koji je na vidiku nije samo vezan uz rat. Za to su odgovorne Vlade, prije svega ova aktualna pretvorba, prodaja banaka, pa i Međunarodna zajednica koja nije, a da je htjela mogla je zaustaviti rat '91. i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. No, iz svog ovog kaosa, sad se postavlja pitanje kako možemo izaći? Ja tvrdim samo prijevremenim izborima. Iz ovog gospodarskog kaosa ne mogu nas izvući novi ljudi jer tih novih ljudi nema, ali jednostavno mogu nas izvući nove politike. Gospodo, da ne bi bilo nikakve dileme, ja sam apsolutno za NATO, iako bih već sutra povukao trupe iz neuspjele NATO-ove misije u Afganistanu. I dozvolite mi da ovdje još jednom izrazim svoje strahovanje da se nekom od naših vojnika nešto tamo može, nešto nažao dogoditi. I ja sam vjerojatno jedini u ovoj sabornici koji već 2 godine uvijek glasam protiv slanja hrvatskih trupa u Afganistan zato jer je, pogotovo gospodi gore na galeriji jako dobro poznato da će ta intervencija završiti kako i intervencija Sovjetskog saveza, ako se ne varam '78. godine. Konačno, da je ta misija neuspjela danas je počeo govoriti i gospodin Obama. Ono što je isto tako interesantno, to su ovi podaci na strani strani 4. Procjene troškova članstva u NATO-u za 8 mjeseci u 2009. godini i onda se govori civilni proračun, vojni proračun, izgradnja NATO-ove infrastrukture, novo sjedište NATO-a itd., preseljenje, najamnima novih prostora, ukupno 3 milijuna i 30 tisuća eura. eura. Ja vas uvjeravam da u ovoj besparici nije problem u Hrvatskoj izdvojiti tih 3 milijuna eura. To ni za prazan hrvatski proračun nije neki veći problem. Problem je nešto drugo, a to je sljedeće. Hrvatska danas za obranu izdvaja znatno manje od 2% bruto društvenog proračuna. Dapače, prilikom rebalansa proračuna o kojem ćemo mi glasati za recimo 7 ili 10 dana, svejedno, nije bitno, taj proračun Ministarstvu obrane uskratiti će se, ako se ne varam za još nekih 500 do 600 milijuna kuna. To će reći da mi danas za MORH izdvajamo oko 1,5, 1,6% bruto društvenog proračuna. Ali ulaskom u NATO, standard bi trebao biti 2% bruto društvenog proračuna. Ja mislim da na to mi jednostavno ne smijemo pristati. Ponavljam, proračun Ministarstva obrane Republike Hrvatske za 2009. neće biti veći od 3,8 do 4 milijarde kuna. Sada je, ako se ne varam usvojen u u iznosu od 4,5 milijarde kuna. Znači minus 500, 600 milijuna kuna, tu smo negdje ispod 4 milijarde kuna. Znači, po treći puta ću ja ovdje ponoviti. Ja jesam za NATO. Da smo bili u NATO-u ne bi se razarali hrvatski gradovi, da smo bili u NATO-u ne bi bili svjedoci i svoje avanture u Bosni i Hercegovini, ne bi imali desetine razorenih gradova, tisuće mrtvih i da smo devedesetih bili u NATO-u naš bi bruto društveni proizvod danas bio zasigurno dvostruko veći jer bi izbjegli rat, bili bi u Europi, danas bi imali euro i uz sve probleme koje bi imali, ne bi strahovali da li ćemo uopće u godini koja je pred nama moći servisirati vanjski dug.

Hrvatskoj je danas Europska unija, usuđujem se reći, nasušno potrebna. Zašto? Pa da izbjegnemo upravo taj financijski bankrot o kojem govori premijer do kojeg nas je možda i sam doveo. Danas je devizni dug Republike Hrvatske veći od jednog bruto društvenog proizvoda ove zemlje. On je danas 4 puta veći od hrvatskog jednogodišnjeg izvoza. 2009. biti će 5 puta veći. 2008. devizni dug je povećan za 17,4%. Na naplatu nam dolazi 2009. 12,3 milijardi eura. Mi ne možemo osigurati te devize za uvoz i servisiranje vanjskoga duga. I konačno 2009. trebamo vratiti možda i dvostruko više no što će te godine iznositi naš izvoz ili ove godine iznositi naš izvoz. Lani je bio 14 milijardi kuna, ove godine neće biti veći od 11 milijardi kuna. a imali smo s druge strane uvoz lani od 30 milijardi dolara. Ja mislim da je toga jako dobro svjesna ova Vlada. Na žalost toga još uvijek nisu svjesni naši građani, no građani znaju ono što ne zna možda Vlada. Da ih je u to uvalila ova Vlada i da bi možda rješenje bile političke promjene koje opet se neće dogoditi. Ja sam siguran da nam 2009. NATO ne treba da bi mi, ne znam, otklonili neku teritorijalnu opasnost na ovim prostorima. Nema tog političkog vodstva na tom nesretnom Balkanu koji bi se ove 2009. drznuo vojskom umjesto diplomacijom, politikom, rješavati ne znam granice, neka otvorena druga manjinska ovakva ili onakva pitanja. To je za nama, ali nam NATO danas prvenstveno treba kao jedna demokratska legitimacija da možemo reći da spadamo u red zemalja koje poštuju demokratske standarde, da pripadamo europskoj civilizaciji, ako to nije nekome jasno, a ja mislim da je Hrvatska oduvijek bila dio Europe i da smo eto i oko ovih pitanja solidarni sa zemljama recimo zapadne hemisfere. ne mislim da gospodarski ranjiva Hrvatska treba kao što rekoh izdvajati 2% bruto društvenog proizvoda za vojsku kao što sam isto tako mišljenja da Hrvatska više ne može povećavati niti svoje misije u inozemstvu. Jednako tako rekoh ni referendum nam nije potreban, danas ga na svu sreću nitko ni ne spominje. I konačno, kada bi se on i održavao sada u vrijeme pred lokalne izbor, svi znamo kome bi išao najviše u korist. u korist. Sigurno ne opoziciji. Znači, kada Europska unija Hrvatsku ne će prihvatiti u svoje članstvo prije 2012. godine, između ostalog vjerojatno i stoga da se na redovnim izborima 2011. ne bi kampanja vodila i na pitanju tko je Hrvatsku uveo u Europsku uniju, znači referendum za NATO je suvišan, ali nam eto NATO treba kao kruh svagdašnji. Sve u svemu, Hrvatska dobrano kasni i u NATO i u Europsku uniju. Hrvatska je već trebala biti članica i NATO-a i Europske unije. Ja tvrdim da je bila neka druga Vlada u poziciji ove Vlade, da bi mi već bili u NATO-u. Slažem se i s time, ne podcjenjujem apsolutno nikoga, da ako su neke zemlje poput jedne Rumunjske, Bugarske neke Baltičke zemlje, mogle biti dio NATO-a i Europske unije, da je onda Europska unija trebala imati više sluha za hrvatske probleme i omogućiti nam tu tu legitimaciju ili dati nam tu legitimaciju. No, sada se postavlja pitanje, da li su zato krivi birokrati u Bruxelles-u, koji nota bene opet ništa ne rade bez volje svojih vlada ili smo za hrvatski neuspjeh što nismo članica NATO-a i Europske unije ponajviše krivi sami. Ja tvrdim da je najveća krivnja oko toga upravo na nama samima u ovoj zemlji. Sve u svemu ovaj zakon kao uvod u članstvo u NATO je najbolje što nam se u ovom trenutku može dogoditi. Iako bih još jedanput ću ja reći, radije da sezona bude dobra, da nam tvrtke imaju posla, da se omogući rad nedjeljom ne znam, da kamate počnu padati, da odnosi do susjeda budu manje, da hrvatskoj brodogradnji ne otkazuju ugovore, kao što se može očekivati na 6 brodova "Uljaniku" i da ne nabrajam dalje. Sve u svemu, ja ću se isto tako pridružiti zahvali i braniteljima i Hrvatskoj vojsci, i Tuđmanu, i predsjedniku Mesiću, i Račanu, i Sanaderu, ali gledajući unaprijed, doista NATO je pogled unaprijed i zato će klub IDS-a zasigurno podržati ovaj Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U raspravi kolege Kajina koja je identična ili ista kao jaje jajetu, izgovorio je jednu apsolutno netočnu konstataciju, kada je govorio o avanturi nas, misleći na Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu. Kolega Kajin to je apsolutno netočno. Nije se radilo nikakvoj avanturi, nego se radilo o vojnoj intervenciji na temelju Splitskog sporazuma kojom je spriječeno uništenje Bihaćke krajine, i dakle spriječena je još jedna stepenica. Još treba kazati da je zapravo sva potpora Bosni i Hercegovini tijekom rata, jer sam bio svjedok i ovdje i dolje, dakle Bosni i Hercegovini sva potpora je došla preko Republike Hrvatske ili morem, ili kopnom, ili zrakom. Isključivo preko Republike Hrvatske. I Hrvatska je odigrala ključnu ulogu u opstanku Bosne i Hercegovine. Prema tome, dakle ni o kakvoj avanturi se nije radilo, nego se radio isključivo o potpori, o zaštiti hrvatskog naroda na tom prostoru, ali i potpori Bosne i Hercegovine u cijelosti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, gospodin zastupnik Berislav Rončević. Pa u nizu netočnih podataka koje je gospodin Kajin istako u svojoj raspravi, ja ću ga samo podsjetit, proračun Ministarstva obrane za 2009. nije 4 milijarde i nešto, nego uvaženi kolega, evo u kunu, 5 milijardi 698 milijuna 233 tisuće 823 kune. Puno više, nego ove 4 milijarde koje ste vi rekli. NATO ne traži i ne uvjetuje 2%. NATO preporuča 2% kao u odnosu na bruto domaći proizvod. NATO kao sistem financiranja solidarnosti. Kada će Hrvatska doseći ta 2%? Jasno je rečeno u dugoročnom planu razvoja koji je ovaj Visoki dom usvojio, znači od 2010. godine taj dokument predviđa i recenziju dokumenta sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti. Sve to treba pročitati prije rasprave, a ne obmanjivati hrvatsku javnost. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. **Pusić,

Ne zahtjeva previše euforije, ali niti previše u ovom trenutku sumnjičavosti. Jasno je što za Hrvatsku, a pogotovo na ovom terenu na kojem se mi nalazimo i u ovom trenutku u kojem se to događa, znači članstvo u NATO-u, znači sigurnost i stabilnost. Za svaku zemlju, a naročito zemlju u nastajanju i zemlju na trusnom području što bez daljnjega povijest pokazuje da je ovaj dio Europe uvijek bio trusno područje, sigurnost i stabilnost su preduvjet svakog drugog napredovanja, preduvjet su mogućnosti demokracije i mogućnosti pravednog društva. Prema tome, bez obzira na sve dileme koje su se u raspravama i u javnosti očito je da je to za nas jedna, koliko je u politici uopće moguće imati takvu vrstu garancija da je to za nas jedna pozitivna garancija. Činjenicom sudjelovanja u NATO-u i članstva u NATO-u sudjelujemo i u odlučivanju o politici NATO-a u jednom trenutku kada se ona mijenja i kada je na dnevnom redu promjena i koncepcije, politike NATO-a pa i izbor glavnog tajnika. Kao što znate ističe mandat sadašnjem glavnom tajniku NATO-a i bira se glavni tajnik NATO-a koji je gotovo sigurno Europejac a u ovom trenutku ili Skandinavac, a čak možda potencijalno i istočno Europejac kao potencijalni kandidat. Dakle, u jednom trenutku u kojem će u kojem će NATO donositi odluke, koje će ga određivati u razdoblju koje je pred nama, Hrvatska će sjediti za stolom za kojim će se te odluke donositi. To je ono što je uvijek bio naš cilj da se ne odlučuje o našoj sudbini bez nas. A što god da se odlučuje u NATO-u bile mi članice ili ne, odlučuje se i o našoj sudbini. I pitanje je samo da li mi u tome sudjelujemo i ovom ratifikacijom i ulaskom u NATO mi naravno u tome sudjelujemo. Naša zadaća po mom mišljenju biti će dodatna. Dakle, ne radi se samo o preuzimanju obveza članstva za Hrvatsku na ovom terenu, preuzimanje obveze članstva, znači i preuzimanje obveze širenja stabilnosti na našu užu regiju, znači jugoistočnu Europu ali znači i osmišljavanje jedne još kompliciranije strategije a to je širenje sigurnosti na našu širu regiju koja uključuje crnomorsku regiju koja je u zadnje vrijeme, kao što je poznato, imala velikih problema, još uvijek ima velikih problema nestabilnosti. Dakle, širenja sigurnosti na regiju koja je vrlo vjerojatno ili gotovo nemoguće, koje je gotovo nemoguće stabilizirati bez suradnje zemalja članica NATO-a, zemalja članica Europske I NATO za razliku od vremena hladnog rata, nije institucija koja je formirana i koja se postavlja protiv Rusije nego je institucija koja je formirana i postavlja se zato da bi se pronašli načini suradnje i sa Rusijom, jer bez te suradnje naravno nema stabilnosti, a naročito nema kao što se vidjelo stabilnosti u našoj široj regiji, dakle u crnomorskom prostoru za koji treba osmisliti i novu i puno dorađeniju politiku susjedstva što se Europske unije tiče i koja je bez daljnjega područje suradnje NATO-a dakle, naše buduće bazične, matične organizacije i Rusije. Članstvo u NATO-u ne znači neprijateljstvo ni prema kome. Znači definiranja zemalja koje surađuju i osiguravaju ili garantiraju sigurnost jedna drugoj, ali ne znači ugrožavanje sigurnosti nikoga tko nije član te organizacije. Ovaj korak je jedan od dva koraka koji je po uvjerenju Kluba HNS-a a moram reći i po mom osobnom dubokom uvjerenju temeljna odgovornost i zadaća naše generacije političara. Sve ostalo raditi će drugi iza nas. Naša je zadaća da institucionalno i sigurnosno osiguramo temelje koji znače i institucionalnu i sigurnosnu garanciju ove zemlje. Jedan korak je članstvo u NATO-u i drugi korak je članstvo u Europskoj uniji. Moram reći da sam sa velikom ne mogu se sjetiti pristojnije riječi zavišću gledala 1999. kada su prve tri tranzicijske zemlje ulazile u NATO, tada je Hrvatska bila praktički u potpunoj međunarodnoj izolaciji i činilo se nevjerojatnim i nedokučivim misliti kada ćemo mi imati šansu da postanemo članicom NATO-a. '90.-te su bile godine naše međunarodne izolacije. Međutim, danas, dakle, Češka, Poljska i Mađarska su ušle '99. Danas smo u poziciji da smo konačno dosegli tu razinu i da konačno imamo mogućnost si osigurati ovu vrstu garancije. U samom ugovoru ima naravno politički dio i ima gospodarski dio da ne bi bilo nikakve sumnje u tome, dakle, političkom dijelu gdje se govori o garantiranju demokracije, slobode pojedinca i vladavine prava. Ima članak 2. koji govori o gospodarskoj suradnji i međusobnim gospodarskim odnosima zemalja članica. ima naravno obrambeni dio u članku 5. i detaljnije u članku 6. I ima i osiguravanje ekskluzivnosti ovog članstva. Dakle, priječi ovaj ugovor sklapanje međunarodnih ugovora koji su suprotni ovim ugovoru. ima i određenje temeljnih tijela koja rukovode ovom našom budućom matičnom organizacijom. ima određenje na koji način se ta institucija proširuje i mogućnost mijenjanja ugovora nakon 10 godina i prestanka članstva ili izlaska iz članstva nakon 20 godina. To su gabariti ili temeljni okvir ugovora koje mi danas ratificiramo. Njegov značaj je odgovor na jednu trajnu temu na ovom području, a to je pitanje sigurnosti. To je pitanje sigurnost s jedne strane u odnosu na vanjske potencijalne opasnosti, ali pitanje sigurnosti i u odnosu na unutrašnju situaciju i mogućnost stabiliziranja naših institucija, pa i reorganizacije i restrukturiranja naše vlastite vojske da trajno, više nikada ne predstavlja opasnost za civilnu vlast. To je također jedan pozitivni doprinos koji članstvo u ovoj organizaciji za nas znači. Proceduralno, u ime kluba HNS-a imam dvije primjedbe u ovom trenutku kad je jasno svakome da je to bez daljnjega nešto što je za Hrvatsku pozitivno, u našem interesu i što ćemo pretpostavljam svi skupa podržati. Proceduralno imam dvije primjedbe. Logično bi bilo da se ova odluka donosi čisto iz razloga davanja važnosti takvoj odluci, da se donosi dvotrećinskom većinom. I drugo, radi se o NATO, dakle vojnoj asocijaciji, ne samo vojnoj ali i vojnoj asocijaciji. A u osobama koje zastupaju ovaj prijedlog zakona ovdje u Saboru, iako ovdje sjedi i svaka mu čast, nije naveden ministar obrane. Dakle, ministar obrane u Hrvatskom saboru nema pravo govoriti u ime zakona o pristupanju kojim se ratificira sporazum o pristupanju Hrvatske NATO-u. Mislim da to apsolutno nije primjereno i da ministar obrane u Parlamentu morao imati pravo govoriti u ime Vlade kada se govori o NATO-u. Sigurnost je dakle, to je naprosto trebalo korigirati i jednu i drugu stvar. Sigurnost je dakle trajna tema za nas, trajna, povijesno važna tema za Hrvatsku na ovom području i povijesno važna tema za našu regiju. Koristit ću jednu anegdotu koja se pripisuje Einsteinu koji je, kad su ga studenti upozorili da su ispiti koje im je dao isti kakvi su bili i godinu dana prije, dakle da su na ispitu pitanja potpuno ista kakva su bila i pred godinu dana, Einstein je na to njima odgovorio vi imate pravo, pitanja su ista kakva su bila pred godinu dana, ali odgovori više nisu isti. Danas mi mijenjamo naš odgovor na pitanje sigurnosti. To je bolji odgovor, trajniji odgovor i znači za nas prvi korak koji kao generacija za ovu zemlju moramo osigurati. Prema tome, klub HNS-a podržat će ratifikaciju Sporazuma sa Sjevernoatlantskim savezom. Hvala. Vlada je jučer dostavila predsjedniku Hrvatskog sabora obavijest da će osim onih predstavnika koje je odredila u prvotnom dopisu u prvotnom dopisu sudjelovati u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela, odredila i ministra obrane Branka Vukelića. Klub zastupnika nacionalnih manjina, gospodin zastupnik Šemsko Tanković. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjednice Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege. Klub zastupnika Nacionalnih manjina, kao i većina drugih klubova podržat će pristup Hrvatske Sjevernoatlantskom savezu. Podsjećam, 4. travnja 1949. godine u Washingtonu 12 zemalja je utemeljilo NATO savez. Danas taj savez broji 26 članica, a mi očekujemo da će vrlo uskoro taj broj biti uvećan za još dvije članice ulaskom Albanije i Republike Hrvatske. Ono što je bitno naglasiti, od samog čina osamostaljenja hrvatski državni vrh smatra ulazak države u NATO savez jednim od svojih dva temeljna prioriteta. Drugi prioritet je ulazak u Europsku uniju. uniju. Puno se govorilo o nekim reakcijama u društvu. Ja bih podsjetio na dvije ankete. Jedna je bila 2003. godine kada se 60% anketiranih hrvatskih građana jasno opredijelilo za ulazak Hrvatske u Sjevernoatlantski savez. Ali isto tako podsjetio bih na jednu drugu anketu nešto kasnije kada je taj broj drastično pao na svega 24%. To je bila reakcija kojom su građani Hrvatske reagirali kada je na zahtjev upravo vrha NATO-a bila ukazana uhidba nekih hrvatskih generala, što na neki način govorio i o osjetljivosti ovog pitanja. Hrvatska je demokratska zemlja, teži demokratskim institucijama, pa prema tome treba osluhnuti i način na koji hrvatski puk reagira na neke postupke. Faktografija kaže da je 9. srpnja 2008. godine u Bruxellesu potpisala Protokol o pristupanju NATO savezu, da bi 3. travnja 2008. godine primila pozivnicu za puno članstvo u NATO i mi očekujemo da će se to u travnju ove godine ostvariti. hrvatska Vlada je 18. ožujka ove godine poslala prijedlog nama i mi na neki način danas o tome raspravljamo. Podsjetio bih vas sve u hrvatskom Ustavu se izrijekom spominju 22 nacionalne manjine, 22. Pa na neki način poslužio sam se malo jednim istraživanjem pa gledam Talijani su, odnosno Italija je 1949. godine bila jedna od utemeljica Sjevernoatlantskog saveza. Zatim u našem Ustavu su navedeni Turci, a Turska je postala članicom 1952. Nijemci također u Ustavu, a Njemačka je postala članicom 1955. Mađari 1999. Česi 1999. Slovenci 2004. Poljaci 1999. Slovenci 2004. godine. Poljaci 1999. i Rumunji 2004. godine. Dakle, napravilo se jednu malu komparaciju između hrvatskog Ustava i izrijekom navedenih nacionalnih manjina i ovdje ste mogli iz ovoga kratkog kazivanja vidjeti da su zemlje, matične zemlje ovih nacionalnih manjina već članice NATO saveza. Tu su na koncu konaca i Albanci, jer zajedno sa Hrvatskom očekujemo i ulazak Albanije u NATO savez. Završavajući moju ovu kratku poruku, moje kratko obraćanje ja očekujem da će uskoro i Makedonija, a neka mi bude dozvoljeno kazati i moja matična domovina Bosna zajedno sa ostalim državama bivše Jugoslavije naći svoje mjesto u članstvu, kako u NATO-u tako i u Europskoj uniji. Mi podržavamo i pozdravljamo ovaj povijesni čin, a to je ulazak Hrvatske u NATO savez i uskoro i u Europsku uniju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma Josip Friščić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, ministre, državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da vas i ja pozdravim u ime kluba Hrvatske seljačke stranke. Zasigurno u trenutku, u danu, u raspravi koja za generacije sada, ali kao što je već bilo i rečeno i generacije koje će dolaziti ima izuzetni značaj. Jer malo je zemalja prošlo u tako kratkom periodu put kojim smo prošli mi u Hrvatskoj. Malo je generacija to prošlo, ali puno toga nam je zbog toga i jasnije i znamo naći odrednice na koji način i kako. Jer nakon Domovinskog rata, nakon toliko čežnji, želji i konačnog ostvarenja da imamo svoju državu nakon svega onoga što nas je tada čekalo od obnove, povratka, obnove razorenog gospodarstva, poboljšanja socijalnih prilika, zbrinjavanja svih onih koji su stradali zasigurno zadali smo si, zadani su novi ciljevi

zapravo svi skupa sa zadovoljstvom konstatirati se ostvaruje kroz nekoliko dana, a vjerujem da i za realizaciju drugog cilja neće proći godine nego mjeseci. Sigurno je da smo o ovome i mnogo slušali i mnogo govorili. Jer koja god ili gotovo koja god tema se dotaknula vraćali smo se i išli i prema ovom pitanju. Ako je bilo pitanje povjerenja građana prema političarima, prema strankama, prema Vladi, Saboru itd. govorilo se, ispitivalo se ima li vodstvo podršku na tom putu, što radi, u kom pravcu vodi pregovore i razgovore i za što se zalaže. I moramo biti svi skupa u ovom trenutku zadovoljni, jer krenulo se s niskim postocima. Manje od 20% naših građana je u prvim anketama bilo za integraciju, jer smo tek stvorili svoju državu. Mi smo ostvarili san. Ali ovaj govor, ovo upućivanje, ukazivanje koji je naš put otvarao je i put tih podrški i one su zasigurno iz dana u dan rasle i ja se slažem i vjerujem da u ovom Parlamentu ćemo svi skupa podržati donošenje ovoga zakona. Jednako tako ono što je značajno i važno to je sigurnosna komponenta koju ne treba zanemariti. Jer što kroz tihe poruke, ali i kroz snažni govor na ovim prostorima Europe još mnogi govore da granice nisu trajno sigurno utvrđene i da ih oni kao takove ne priznaju. I zato je izuzetno važno, jer po meni kruna svih tih napora, razgovora, dogovora, sastanaka, prijema, neki će reći i lobiranja, bila je prošle godine tu nekoliko metara od nas na trgu kada je čelnik najjače sile na svijetu uputio poruku nama i onim drugima budite sigurni, vaše granice više nitko neće dirati. Da nije bilo ovog puta, da nije bilo tih napora i zalaganja zasigurno takova poruka se ne bi dobila. I ono što je za nas također važno. Mi smo i ovih dana imali susrete sa međunarodnim delegacijama za razliku od zemalja koje su najprije dočekale ulazak, dočekale prijem, a onda radile ono što se zove reforma, preustroj i sve ostalo, mi smo u vrlo kratkom vremenu, a to su zasluga i Vlade i ministarstva i predsjednika države i svih onih koji su zaduženi za taj sektor da je napravljen preustroj jer mi smo od Hrvatske vojske koju smo počeli formirati po principu uključi se svatko tko može i daj svoj doprinos preustrojili da je postala vojska čiji članovi mogu biti dio bilo koje misije u bilo kojem dijelu svijeta i da je taj preustroj zasigurno za sobom povlači i potrebu određenih financijskih sredstava. Mi smo tu negdje. Mi smo negdje blizu ovih 2%, ali sigurno da još puno toga treba upravo u materijalnom dijelu nabaviti, ali i tu se zna cilj i ja vjerujem da će biti i želje i razumijevanja i snage da se i to realizira. klub Hrvatske seljačke stranke, kao što sam rekao, podržati će donošenje ovoga zakona i pridruživanje Hrvatske Sjevernoatlantskom ugovoru. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Klubovi su završili raspravu. Ostao je pojedinačno nezavisni naš zastupnik, uvaženi Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Potvrđivanje Sjevernoatlantskog ugovora posljednja je faza i posljednja odluka Parlamenta o ulasku Hrvatske u NATO. Moram primijetiti s čuđenjem da je ovaj prijedlog zakona došao u saborsku proceduru u posljednji trenutak i to po hitnom postupku, očito sa velikom vezom s činjenicom da je sutra posljednji dan predaje dokumenata u Washingtonu zbog konferencije, odnosno skupštine koja započinje 3. travnja gdje se očekuje da Hrvatska bude punopravna članica. Hrvatska je Vlada i ranije mogla taj prijedlog zakona poslati u proceduru, ne čekaju akte ratifikacije ostalim članicama, no očito Vlada zna zašto je čekala posljednji trenutak. Kao što sam u jednoj raspravi prije 2, 3 tjedna najavio i rekao otpor Slovenaca o ratifikaciji ulaska Hrvatske u NATO NATO biti će jednostavno i brzo slomljen jer pregovaračka umijeća Washingtona u odnosu na Bruxelleska su daleko uvjerljivija, čvršća, jača i argumenti se koriste drugačije taman da bi bili isti. I to se desilo. Tako da je i slovenska ratifikacija je stupila na snagu. Međutim ono što me zabrinjava jeste činjenica da ovaj prijedlog zakona tumačimo da je doista potrebno ili je dovoljna obična većina za njegovo usvajanje, a ja sam uvjeren da bi kod glasanja o ovom zakonu trebali primijeniti članak 227. Poslovnika Hrvatskog sabora i to znači dvotrećinskom većinom. U ovoj raspravi želim podsjetiti na raspravu u ovom Saboru, a i moju raspravu kada smo raspravljali i usvajali Sporazum Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o statusu vojne i civilne komponente Američke vojske na teritoriju Republike Hrvatske. Sjećate se da je čak i parafiranje tog sporazuma bilo napravljeno bez znanja Predsjednika države, da je on dugo, dugo nakon toga čekao u Vladi da bi u Sabor bio dostavljen sa dosta velikim zakašnjenjem. Vojna i civilna komponenta Sjedinjenih Američkih Država na teritoriju Hrvatske ima suverenitet nad Hrvatskom, a ne obrnuto. Neću obrazlagati i ponavljati razloge jer su izvan dometa svih tijela vlasti, svih mogućnosti sankcioniranja nadzora i kontrole. Drugo što želim podsjetiti na jednu činjenicu, a kada govorimo o Sjevernoatlantskim integracijama i pitam se zašto nas žele u NATO-u, ali ne i u Radi se, kolegice i kolege, o istim partnerima. Isti partneri su odlučivali o Hrvatskom ulasku u NATO, a to su isti partneri koji bi trebali odlučiti o prijemu Hrvatske u Trebaju nas u NATO-u zbog naših vojnika u misijama jer smo dobrodošli jer nas nema tko zamijeniti. Prešern, slovenski pjesnik svojedobno je napisao kako austrijski carevi sa Bogom razgovaraju na španjolskom, međusobno na njemačkom, a s konjima na slovenskom. Ja bih parafrazirao i rekao da otprilike europska birokracija međusobno danas razgovara na engleskom, o ulasku Hrvatske u Europsku uniju na slovenskom, a da su pregovori i razgovori o Hrvatskom ulasku u NATO bili vođeni na hrvatskom jeziku. Tapšaju nas po ramenima i hvale na sva usta, naročito tamo i naročito onda kada šaljemo nove kontingente svojih vojnika u misije u sklopu NATO-a. I to je dobro. Međutim, zašto ti isti partneri te iste ocjene o Hrvatskoj i s prednosti Hrvatske ne dijele na područje europskih pregovora? I treće pitanje, u Hrvatskoj je bila tema rasprave o tome da li će po ulasku Hrvatske u NATO biti raspisan referendum. Ako i prihvatimo činjenicu da po Ustavu nije potreban, podsjećam i da među partnerima sada vladajuće koalicije bilo stranaka koje su uoči izbora u izbornoj kampanji zahtijevali provođenje referenduma. I civilno društvo u Hrvatskoj tražilo je raspravu o referendumu i predlagali su da Sabor na tu temu raspiše referendum. Način na koji je ta rasprava odbijena, argumenti kojima su bili zahtjevi odbijani nisu bili primjereni, naročito zbog toga što se tvrdilo da politička elita mora preuzeti dio povijesne povijesne odgovornosti na sebe i donijeti takvu odluku. Među onima koji su tražili referendum i koji su pokušali otvoriti tu raspravu, za mene legitimnu i legalnu, bila je većina onih koji bi izašli na referendum i glasali za ulazak Hrvatske u NATO. Ja sam potpisao tu inicijativu, izašao bih na referendum i glasao bi o ulasku Hrvatske u NATO. Međutim, ta mogućnost je tom dijelu građana uskraćena i oduzeta. I upravo zbog toga kao i ove dvije činjenice koje sam naveo, dakle sporazum sa Amerikancima, ali ponašanje tih istih partnera na drugom području, kada nam s jedne strane tvrde s pravom da moramo surađivati sa Međunarodnim sudom za ratne zločine, ali nam istodobno osporavaju pravo korištenja Međunarodnog suda pravde u Haagu za rješavanje jednog bilateralnog pitanja, svojim glasom protiv ovog zakona, danas ću ovdje u Saboru zastupati onaj dio građana i birača Hrvatske, koji su bili spremni s političkom elitom podijeliti dio odgovornosti i na referendumu donijeti odluku o ulasku Hrvatske u NATO. Vidim da ću biti usamljen, a posebice da su ti građani bili u pravu kada su izražavali sumnju o načinu odlučivanja političke elite govori činjenica, da je vladajuća politička elita protumačila da je za donošenje ovog zakona dostatan 39 glasova u Hrvatskom saboru, jer se on predlaže usvajanjem običnom većinom. Pa ako je tome tako, ako dakle čak ni svoj Poslovnik koji govori da se o takvim temama i takvim zakonima u Saboru odlučuje dvotrećinskom većinom, nismo spremni primijeniti na sebe, onda je to dokaz da onaj dio građana koji je tražio referendum, zaslužuje barem jedan glas protiv ovog zakona nakon današnje rasprave i glasanja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za ovu točku. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Vjerojatno u petak, ali vidjet ćemo još prema dogovoru između klubova. Time smo zaključili prvu točku dnevnog reda. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. … točno, ispričavam se. U ime predlagača, zaključno uvaženi ministar obrane Branko Vukelić. Ispričavam se. **Vukelić, Branko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe saborske zastupnice, gospodo saborski zastupnici. Evo, dopustite i meni na kraju da sa nekoliko rečenica se obratim ovom Hrvatskom saboru sa velikim zadovoljstvom i kao ministar obrane i kao član Vlade. Danas kada završena rasprava o jednom važnom zakonu, Zakonu o potvrđivanju Sjevernoatlantskoga ugovora, dakle zakona koji stvara i definira ulazak Republike Hrvatske u NATO savez. Kroz rasprave bilo je dosta rekao bih i krivih informacija ili nekih informacija koje ne stoje, pa ja bi ih sada iskoristio ovu prigodu da dam točnije podatke, a vjerujem evo prije tjedan dana smo u Ministarstvu obrane imali posjet saborskog Odbora za obranu. Jedan običan razgovor i informiranje, vjerujem da će kroz rad tog odbora podići se i razina informiranosti svih nas ovdje i u Saboru, kada je riječ o pitanjima obrane kako bismo imali točne činjenice i podatke. Naime, kada je riječ o proračunu, najprije ću to odmah spomenuti, taj proračun za 2009. Ministarstva obrane je 7 milijardi kuna, sa rebalansom koji će uslijediti bit će smanjen na negdje 5,1 ili 5,2 milijarde. da li je to proračun koji osigurava i normalno funkcioniranje Oružanih snaga ali osigurava ispunjenje svih partnerskih ciljeva koje smo si zacrtali kada je riječ o ulasku u NATO savez. I odmah želim isto tako reći, 2% za obrambeni proračun je cilj i preporuka za članice NATO saveza, ali ne obveza. I puno zemalja danas koje su članice NATO saveza nemaju 2% od JDP obrambeni proračun. Prema tome, to nama nije nužda, nije obveza, nego cilj kome treba težiti. Mi ćemo ovim smanjenjem doći na razinu prošlogodišnjeg učešća u JDP obrambenog proračuna, a to je negdje oko 1,6, 1,7%. Zatim, isto tako jasno ovdje želim reći da kada je pitanje procedure, o tome neću govoriti, ali ću govoriti da je vrlo veća i važnija poruka koju mi danas šaljemo našim partnerima u NATO savezu, je stavovi svih parlamentarnih stranaka i podrška koju vjerujem da će biti velika, na glasovanju kada se bude usvajao ovaj zakon. To je jasan signal želje i volje svih političkih stranaka. A ankete koje govore i preko 60% podrške građana ulasku Hrvatske u NATO, govori o podršci građana. Prema tome, pitanje referenduma koje se postavljalo od nekih ljudi, bilo je pitanje trošenja novca, da bi se potvrdilo ono što svi smo već i kroz političke stranke i kroz javnost se izrekli i rekli, a to je cilj i želja da Hrvatska bude članica NATO saveza iz mnogih razloga kojima je danas bilo govora. Isto tako želim reći da saborski zastupnik Milanović je rekao da nema više Vlade, pa na žalost ne mogu ga podsjetiti jer nije ovdje više, da sam ja još uvijek član Vlade kao ministar koji zastupa Vladu, kada je riječ o ovom zakonu, a predsjednik Vlade sa užim vodstvom je morao otići na razgovore sa sindikatima. Vi znate svi dobro da su u tijeku razgovori i vezano je za rebalans proračuna. Prema tome, mislim da su to isto važne zadaće. isto tako onima koji su slušali, a velika većina ovdje je dobro slušala predsjednika Vlade kada je u uvodnom obrazloženju davao onda su čuli da je spominjao i 2000. godinu kao važnu godinu kada je riječ o ulasku Hrvatske u NATO savez. Dakle, to je ulazak Hrvatske u Partnerstvo za mir. Isto tako spomenuo je 2002. godinu kada smo krenuli i počeli sudjelovati u akcijskom planu za članstvo kao jednom NATO-vom programu. Prema tome, to je bilo spomenuto. To možda nije čuo onaj koji je pričao sa svojim kolegicama i kolegama u saborskim klupama, kao što je to gospodin Milanović. Ali dakle o tome je bilo rečeno i ovaj današnji događaj praktično o kome govorimo ili onaj sutrašnji kada će biti kada sve ove ratificirane odluke budu proslijeđene u Washington je događaj veliki za Hrvatsku i posljedica mnogih ljudi zasluga, mnogih ljudi svih Vlada i svih nas koji smo u Hrvatskoj svih ova dva desetljeća radili na tome da Hrvatska dođe do toga cilja. I to je jasno rečeno i ja to još jednom ovdje jasno i ponavljam. Kada govorimo o ulasku u NATO savez, onda sigurno da je meni kao ministru obrane posebno zadovoljstvo govoriti o onome što se tiče samog Ministarstva obrane i Oružanih snaga kada gledamo organizaciju NATO saveza. Istina je u tome rečeno, NATO savez nije vojni savez i nije isključivo vojni savez, ali sigurno da je sigurnosna situacija koja se poboljšava itekoliko kada Hrvatska bude punopravna članica itekako važna. Da su sve one reforme koje su pokrenute u oružanim snagama zaista izuzetno važne i za Hrvatsku u cjelini i za ovu regiju u kojoj Hrvatska se nalazi. I ja kao ministar obrane želim ovdje izraziti zahvalnost, posebno mnogim pripadnicima i prije a i danas u Oružanim snagama koje su silan napor učinile da provedu sve one reforme koje je bilo važno provesti upravo u onom obrambenom sektoru. NATO nije samo obrana, nije samo vojska, slažemo se svi, ali NATO je u dobrom dijelu u operativnom smislu i oružane snage. Prema tome i Hrvatska vojska koja je izuzetno puno napravila u prošlih 6, 6, 7 godina da bi se proveli svi oni procesi koje je trebalo provesti. I ono što me posebno veseli i što mislim da mi svi zajedno trebamo češće isticati to je da partneri u NATO savezu nama govore u svakom susretu da da u savez Hrvatska ulazi kao jedna od najbolje pripremljenih novih članica uopće. Najbolje pripremljenih po svim pitanjima, to je dokaz i reformi koje smo proveli i u Oružanim snagama, ali to je dokaz i svih procesa i reformi koje Hrvatska u društvu općenito provela i mislim da s time zaista možemo biti zadovoljni. Ono što želim isto spomenuti koristi od ulaska Hrvatske u NATO zaista su višestruke, ne samo da se poveća politički značaj zemlje, ne samo da se jača gospodarski položaj, da se dobivaju sigurna, čvrsta sigurna jamstva, nego da se i osigurava i ovaj dio o kome posebno govorimo a to je učinkovitost Oružanih snaga, da se razvijaju napredni, civilno vojni odnosi itd.. I ono što je važno u ovoj situaciji, gospodarskoj u kojoj se nalazi Hrvatska i ne samo Hrvatska nego i cijeli svijet to je da Hrvatska mora uređivati bez obzira da li bila članica NATO saveza ili ne. procesu …/Govornik se ne razumije./… zbog upravo ne samo ulaska u NATO savez nego i zbog stanja u kojem ta infrastruktura je, naslijeđenih stanja dakle, gdje se ulagalo novaca nije niti u infrastrukturu niti u sredstva kojima se koriste oružane snage. Godišnji proračun NATO-vog investicijskog programa iznosi oko 640 milijuna eura a mi računamo kako bismo našim programima na kojima se radi i koje pripremamo, mogli kroz nekoliko sljedećih godina privući oko 40 milijuna eura. Dakle, to su sredstva koja bi trebala ući u Hrvatsku. Ulaskom Hrvatske u NATO, hrvatske tvrtke također stječu pravo sudjelovanja na NATO-vim natječajima, i to nije beznačajna stvar, o tome je već u ovoj sabornici bilo već govora i mislim da je to jedan efekat koji također ne treba zanemariti pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se Hrvatska, ponavljam i sve zemlje pa i naše gospodarstvo. Prema tome, želim i ovom prigodom reći da će Ministarstvo obrane sa svojih dakle, pozicija i svojih obveza učiniti sve da ova predstojeća integracija Hrvatske u NATO savez provede se što brže, što efikasnije a svima klubovima, svima strankama, svima vama ovdje u Saboru zahvaljujem se na potpori koju ste svi kroz svoje rasprave dali ovom sporazumu, ovom zakonu, odnosno članstvu Hrvatske u NATO savezu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada zaključujem raspravu. I u međuvremenu smo izvršili konzultacije, klubovi se složili da bi glasovanje o toj točci bilo danas u 12 sati, pa molim klubove da osiguraju nazočnost zastupnika u sabornici. Time zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora.